Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. To je - Prijedlog zakona o uslugama, prvo čitanje, P.Z.E. br. 669. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za gospodarstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ruđer Friganović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Friganović, Ruđer** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Danas se pred nama prvi put nalazi Nacrt prijedloga Zakona o uslugama kojim se uređuje pravo na poslovne nastane i slobodno pružanje usluga na teritoriju Republike Hrvatske uz istovremeno održavanje visokog stupnja sigurnosti i kvalitete tih usluga, a sve sukladno Direktivi 2006. 123 Europske zajednice a uslugama na unutarnjem tržištu. Cilj ove Direktive je ukidanje trgovinskih barijera za pružatelje usluga iz država članica Europske unije čime se provodi četvrta temeljna sloboda, a to je znači uz slobodu kretanja osoba, kapitala i roba i slobodno kretanje usluga na zajedničkom unutarnjem tržištu. U svrhu provođenja aktivnosti iz ove Direktive Vlada Republike Hrvatske je 22. listopada 2009. donijela implementacijski plan za ovu Direktivu. Temeljem članka 43. i 49. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koji se odnosi na pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga u tijeku je niz aktivnosti koji uključuje i donošenje ovog zakona kao i analitički pregled i ocjenu usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa direktivom o uslugama. Slijedom navedenog analitičkim pregledom je obuhvaćen velik broj zakonskih i ostalih propisa koji reguliraju pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga. Time je obuhvaćen veliki broj raznih uslužnih djelatnosti koje se pružaju dakako uz određenu ekonomsku naknadu pa se to odnosi i na turističke, veterinarske, obrtničke, odvjetničke, savjetodavne, posredničke, distribucijske, građevinske, rekreacijske i mnoge druge usluge. Radi se o tzv. horizontalnom zakonu koji propisuje opća načela i s kojim će se usklađivati i ostali posebni propisi za uslužne djelatnosti na koje se ovaj Zakon odnosi. Time će se osigurati usklađenost propisa za navedene djelatnosti. Obzirom da je tržište usluga vrlo dinamično istovremeno će se osigurati i pravila za pojavljivanje novih usluga koje se pojavljuju na tržištu. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave, a dio odredbi koje se odnose na slobodu pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske stupit će na snagu na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zakonom se omogućuje slobodan poslovni nastan na teritoriju Republike Hrvatske za pružatelje usluga iz država članica Europske unije pod istim uvjetima kao i za državljane Republike Hrvatske. To u praksi znači slobodu registracije trgovačkih društava, društava kćeri ustanova, obrta, predstavništava i zastupništava. Nadalje uređuje se i slobodno pružanje, što je važno, prekograničnih usluga, što podrazumijeva da pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje uslužnih djelatnosti u nekoj državi članici imaju mogućnost pružati uslugu u Republici Hrvatskoj bez obveze registracije u našoj zemlji. Ovim zakonom uređuje se uspostava elektroničke jedinstvene kontaktne točke za usluge u Republici Hrvatskoj za sve pružatelje i primatelje usluga, a u cilju brze razmjene informacija i mogućnosti registriranja uslužne djelatnosti na daljinu elektroničkim putem. U tijeku je proces uspostave jedinstvene kontaktne točke u Hrvatskoj gospodarskoj komori, koja već posjeduje odgovarajuću informatičku infrastrukturu, neophodne stručne djelatnike i veze prema svim relevantnim institucijama, a upravo ovih dana se i provodio jedan goverment to goverment projekt između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Nizozemske u kojima smo preuzimali znači njihova iskustva u tom dijelu uspostavljanja jedinstvene kontaktne točke. Zakon također propisuje i priključak na europski sustav, informacijski sustav na unutarnjem tržištu usluga, koji služi za administrativnu suradnju između svih nadležnih tijela u To je sustav za elektroničku razmjenu informacija, sa ciljem učinkovitog nadzora nad pružateljima usluga, i svim ostalim poslovnim subjektima na tržištu, te nad sigurnošću i kvalitetom usluga a sve u cilju zaštite potrošača. I Hrvatska će znači nakon pristupanja Europskoj uniji se uključiti u tu administrativnu suradnju, a u svrhu pružanja informacija i pomoći posebno u pogledu poslovnog nastana i zakonitosti poslovanja pružatelja usluga. Uspostavljaju se mjere vezane uz sigurnost i kvalitetu usluga, odnosno visok stupanj zaštite potrošača, kao i svih poslovnih subjekata na tržištu. Primjerice nadležna tijela dužna su putem ovog sustava u što kraćem roku obavijestiti sve druge države članice Europske unije i Komisiju o pružateljima usluge čije djelatnosti mogu ozbiljno naštetiti zdravlju ili sigurnosti osoba ili okolišu. Također propisuje se ustrojavanje administrativne strukture za provedbu ovog zakona, a to podrazumijeva određivanje nacionalnog koordinatora za administrativnu suradnju s drugim članicama Europske unije putem nacionalnog koordinatora za usluge na koje se odnosi zakon i nacionalnog koordinatora za obavješćivanje o sigurnosti usluga u kontekstu zaštite potrošača. Koordinatori će koordinirati rad svih tijela državne uprave i ostalih tijela koja su nadležna za uslužne djelatnosti iz područja primjene zakona. Očekujemo da će primjena Zakona o uslugama imati pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo. Naime uslužni sektor je veliki pokretač gospodarske aktivnosti rasta i u državama članica Europske unije, uslužni sektor sudjeluje sa oko 70% BDP-a, dok je u Hrvatskoj to negdje oko 60%. Uklanjanjem zapreka za slobodan poslovni nastan i slobodno pružanje prekograničnih usluga stvaraju se preduvjeti za uspješnu integraciju hrvatskog uslužnog sektora u zajedničko europsko unutarnje tržište. Korist od toga imati će sva trgovačka društva u Republici Hrvatskoj, a posebno mala i srednja hrvatska poduzeća. U državama članicama Europske unije direktiva uslugama primjenjuje se od 28. prosinca 2009. godine, i već već u 2010. godini mogu se mjeriti pozitivni učinci na, u smislu rasta BDP-a i rasta zaposlenosti u području pružanja usluga, te posebno sniženjem prosječnih cijena usluga. Sukladno tome očekujemo da bi uređenjem ovog područja, a nakon pristupanja Europskoj uniji ti se pozitivni učinci trebali osjetiti i u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem na pozornosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Donošenjem ovog zakona u hrvatsko zakonodavstvo će se implementirati direktiva o uslugama na unutarnjem tržištu, uniji započela primjenom 28. prosinca 2009. godine. Ukratko radi se o ukidanju prepreka razvoju uslužnih djelatnosti na integralnom tržištu Europske unije, osim same liberalizacije ovaj zakon trebao bi osigurati i višu razinu kvalitete i sigurnosti usluga, a u tom smislu znači i veću zaštitu potrošača. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Ovaj zakon spada u tzv. horizontalni, odnosno krovni zakon, koji propisuje opća načela i sa kojim će se usklađivati ostali posebni propisi za one uslužne djelatnosti na koje se zakon i odnosi. Zakon će donijeti i niz novina, od kojih je potrebno navesti slobodno poslovno nastanjivanje na teritoriju Republike Hrvatske, pružateljima usluga iz država ugovornica iz europskog gospodarskog područja, kao i slobodno pružanje prekograničnih usluga na području Republike Hrvatske, onim pružateljima usluga koji su poslovno nastanjeni u državama ugovornicima europskog gospodarskog područja. Sve domaće i pravne fizičke osobe osobe će se na temelju ovog zakona moći nastaniti u državi ugovornici, a u slučaju pružanja usluga u bilo kojoj državi ugovornici, a ukoliko imaju sjedište u Republici Hrvatskoj neće posebno morati u dotičnoj državi se registrirati svoje sjedište. Zakon će stvoriti pretpostavke, i to zbog trgovinske liberalizacije koju donosi, za pojačan priljev stranih ulaganja, stvaranje novih radnih mjesta, poboljšanu informiranost i zaštitu potrošača, te snižavanje cijena usluga. Prema statističkim podacima 2008., 2009. godina u Europskoj uniji upravo ovaj uslužni sektor bio je glavni pokretač izravnih stranih ulaganja. Koliko su strana ulaganja u uslužnom sektoru bitna pokazuje podatak za 2009. godinu iz Europske unije. U uslužnom sektoru otvoreno je 60% novih radnih mjesta, dok je u industrijskim djelatnostima otvoreno 40% novih radnih mjesta. Slični pozitivni učinci očekuju se primjenom ovog zakona i u hrvatskom gospodarstvu. U operacionalizaciji zakona u praksi u Hrvatskoj gospodarskoj komori bit će uspostavljena jedinstvena kontaktna točka koja će služiti kao informacijski servis spajanja primatelja i pružatelja usluga, te kao elektronički posrednik između poslovnog sektora i javne uprave. Kako postoje brojne prepreke koje sprječavaju ili usporavaju razvoj usluga i to posebnog kod malih i srednjih poduzeća, te kako uslužni sektor predstavlja bitan pokretač gospodarskog rasta i ostvaruje oko 70% bruto društvenog proizvoda u većini članica Europske unije njegovo donošenje i posljedice koje će proizvesti su osobito važne. Što se tiče zemalja EU prve gospodarske procjene učinaka primjene ove direktive su ostvarenje gospodarske dobiti koja bi trebala doprinijeti rastu BDP-a na razini pojedinih zemalja od 0,6 do 1,5% 1,5% godišnje. Naime, s obzirom da se radi o ovom prvom čitanju zakona, a i sukladno primjedbama koje su iznijete iz Hrvatske obrtničke i gospodarske komore trebalo bi posebno se odnosi na članak 16. i na članak 2. ovoga zakona, razraditi i precizirati znači na koje se točno usluge odnosi zakon. Naime, postoji nešto oko nerazumljivosti vezano za pravni izričaj, s obzirom da se radi o doslovnoj prepiski znači direktive tako da bi trebalo sigurno do drugog čitanja bolje, kvalitetnije, preciznije, jasnije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

Direktiva 123/EZ iz 2006. godine koja govori o uslugama regulira pravo na slobodno poslovno poslovno nastanjivanje i pravo na slobodno pružanje usluga na unutarnjem tržištu sukladno ugovoru o funkcioniranju EU. Republika Hrvatska ima obvezu ispuniti sve uvjete za punu primjenu direktive o uslugama do dana pristupanja EU prema rokovima definiranim u implementacijskom planu. Tržište EU zasniva se na 4 temeljne slobode. Slobodi kretanja osoba, kapitala, roba i usluga. O uslugama je danas ovdje riječ. Uslužne djelatnosti moraju imati punu slobodu u razvoju jer su izuzetno važni čimbenik ukupnog gospodarskog razvoja što za posljedicu ima niz drugih razvitaka i napredovanja ili obrnuto, nazadovanja ili nerazvitka. Ogroman broj usluga nije pokriven posebnim propisima, ali je i činjenica da se dnevno javljaju nove usluge, dakle potrebno je sve to kupiti i regulirati u ovakvom zakonu kakvog danas imamo pred sobom koji jasno treba uskladiti s europskim normativnim aktima. U 2009. godini te tijekom ove 2010. godine obavljalo se i obavlja se analitički pregled i ocjena usklađenosti ili neusklađenosti nacionalnog zakonodavstva u odnosu na odredbe direktive u uslugama te je u pregledu obuhvaćen velik broj zakonskih i ostalih propisa koji reguliraju pravo poslovnog nastana i slobodno pružanje usluga. Hrvatsko gospodarstvo kao i gospodarstvo EU većinom je uslužno orijentirano s obzirom na udio usluga u BDP-u s tendencijom rasta. Stoga će trgovinska liberalizacija u tom kontekstu predstavljati važan čimbenik gospodarskog rasta u Hrvatskoj uključujući priljev stranih ulaganja, stvaranja novih radnih mjesta i daljnji razvoj trgovinskih odnosa. Uklanjanje nepotrebnih procedura znatno će smanjiti vrijeme i troškove te povećati slobodu poslovanja u Hrvatskoj i priljev izravnih stranih ulaganja. Zakonodavni okvir obvezuje RH i sve države članice na međusobnu upravnu suradnju putem informacijskog sustava unutar tržišta. Nadalje, u HGK-u će biti uspostavljena jedinstvena kontaktna točka koja će služiti kao internetski informacijski servis. Klub HNS-HSU-a će podržati ovaj prijedlog zakona, ali također podržavamo gotovo sve primjedbe koje je iznio Odbor za razvoj i obnovu, posebice evo se zalažemo da se u zakon ugrade sankcije za sve one koji obavljaju pružanje usluga rekla bih ilegalno jer držimo da ćemo na taj način suziti sivu ekonomiju. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.